koje se odnose na prvo čitanje zakona. Materijale ste primili poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da.

Na ovakav Prijedlog zakona o posebnom porezu na kamate ponukala nas je situacija koja je početkom 2009. godine bila u bankarskom sustavu. Naime, ovaj zakon čeka na raspravu već punih 11 mjeseci. Krajem 2008. godine banke su u Hrvatskoj potraživale od trgovačkih društava oko 103 milijarde kuna, od stanovništva 127 milijardi kuna. Međutim, u to vrijeme već je počela financijska i ekonomska kriza koja je utjecala na rast kamatnih stopa a u Hrvatskoj su te kamatne stope već tada građani plaćali do 50% više nego što su te stope bile u euro zoni. Rast kamata bilježili su i krediti s valutnom klauzulom, stari krediti koji su ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom. Već tada su, dakle početkom prošle godine analitičari upozoravali da se sve to kod nas događa mimo bilo kakvih ekonomskih i tržišnih zakonitosti odnosno u uvjetima kada nema velike potražnje na primjer za stambenim kreditima. Gotovo sve zemlje euro zone odnosno članice Europske monetarne unije počele su voditi računa o otplatama posebno stambenih kredita, kamatu su vezale uz referentnu kamatnu stopu koja je tada iznosila 2,5% pa kamate na stambene kredite nisu mogle prijeći 5%. Ali je na primjer talijanska Vlada predložila svom Parlamentu zakon da se stambeni krediti s kamatnom stopom manjom od 4% zadrže na toj razini i u 2009. godini. U Hrvatskoj nikakvih poteza u takvom smislu nije bilo pa su već početkom 2009. godine kamate na stambene kredite prelazile 7%. A kakva je situacija u hrvatskim bankama? U 2008. godini 33 banke u Hrvatskoj ostvarile su bruto dobit od 5 milijardi i 810 milijuna kuna. Gubitak je ostvarila samo jedna štedna banka. Neto dobit domaćih banaka u 2008. godini porasla je za 17,4%. Ostvarena je u rekordnom iznosu od 4,78 milijardi kuna, istovremeno i bilježilo povećanje aktive od 7,5%. Neto prihodi, dakle razlika između aktivnih i pasivnih kamata iznosile su gotovo 10 milijardi kuna, a od provizija i naknada gotovo 3 milijarde kuna. Trend rasta kamata koji je započeo u 2008. godini nastavljen je i u 2009. godini. Banke su uspješno poslovale i u 2009. godini, za razliku od realnog sektora. Tako npr. prema podacima Hrvatske udruge banaka za prvih šest mjeseci naše banke ostvarile su dobit od 2 milijarde i 357 milijuna kuna. Istina, to jest nešto manje nego što je bilo u istom razdoblju prošle godine za oko 13%. Istovremeno, ostali gospodarski subjekti u Hrvatskoj zabilježili su pad bruto dobiti od čak 30%. Prema dostupnim podacima, troškovi kredita za gotovinske kredite u eurima kreću se oko, prosječna stopa oko 11,84%, a zapravo između 11 i do 15%, ovisno o bankama. Na stambene kredite od 6,78 do 7,88%. pogubno djeluje na gospodarstvo koje zapravo nema vlastita obrtna sredstva, pogotovo ne sredstva koja bi išla u ulaganje, govore i svi makroekonomski pokazatelji i pokazatelji životnog standarda građana koji su u u čitavoj 2009. godini, ali i početkom ove godine u padu. Objavljeni statistički podaci za prvih 9 mjeseci prošle godine govore da je industrijska proizvodnja pala oko 10%, da je zabilježen još uvijek rast uvoza i to u visini od 11,4 milijarde eura, izvoza svega 5,6 milijardi eura ili gotovo 6 milijardi eura imamo deficita u tom razdoblju. U ovoj godini zadnji podatak o nezaposlenima govori da imamo 309 tisuća ljudi koji traže posao i teško ga nalaze, da je stopa nezaposlenosti prešla 18%. Trgovina na malo i dalje bilježi pad prometa, 88% zaposlenih prima plaću koja je manja od 6 tisuća, a minimalni troškovi četveročlane obitelji prelaze 6 tisuća kuna. S obzirom da ne postoje nikakvi pokazatelji da bi banke uvažavale realnu financijsku i gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, zapravo potrebno je da

te rasprave odnosio se vrlo kritično na poslovnu politiku hrvatskih poslovnih banaka. Pa i dio samih bankara govori o jednoj nelojalnoj konkurenciji kada se govori o načinu prikupljanja sredstava, odnosno visine kamata na depozite koji prelaze ili dostižu postotak od 7%. Naravno, ako je tako visoka visoka cijena kapitala koja se prikuplja u bankama tada i aktivna kamata odnosno na kamata na kredite mora biti visoka. Zašto je to tako u Hrvatskoj, zapravo nema nikakve ekonomske logike. Hrvatska nema nikakvog razloga da stimulira štednju jer ne štedi veliki broj građana. Najveći broj građana nema takve prihode da bi mogao štediti, a oni koji imaju sredstva koja na daju na štednju ne postoji nikakav razlog ili nikakav državni interes da oni na jednu sigurnu investiciju, dakle na štednju svoje gotovine dobivaju do 7% kamata kad takav prinos ne mogu dobiti gotovo ni u jednoj djelatnosti u kojoj bi uložili ovaj novac. Dakle, kad se Vlada već ne odlučuje da poreznom politikom reagira na takve prihode, dakle na prihode od visokih kamata onda je moguće reagirati posebnim porezom na kamate koje odobravaju banke. I što mi predlažemo? Predlažemo da kreditne institucije i druge pravne osobe plaćaju poseban porez na kamate, naknade i provizije i druge troškove koje zaračunavaju kod odobravanja kredita ako ta ukupna stopa iznosi više od 9% godišnje. Ocjenjujemo da cijena kapitala iznad 9% zapravo ne može ući u nikakvu ni investicijsku ni nikoju drugu potrošnju. Zatim predlažemo da se za obračun poreza tog posebnog poreza koriste zapravo progresivne stope i to na način da se do 9% ne plaća porez na kamate koje su veće od 9% i do 11% da se plaća porezni porez u visini od 20%, na kamatne stope veće od 11 do 13% na razliku od 9 do prve stope 40% i ako su one veće od 13% da se na takvu razliku plaća posebni porez od stopi od 80%. Smatramo da bi na takav način zapravo destimulirali banke da povećavaju kamatne stope. Posebno bismo uveli plaćanje posebnog poreza na stambene kredite na koje se obračunava kamatna stopa veća od 7%. Obveznici poreza, dakle banke, ne bi smjele povećavati posebne naknade ili takav porez prevaljivati na svoje komitente. Također govorimo o tome u članku 5. kako bi se ta kamata trebala obračunavati, dakle, u roku od pet dana od naplate kamata, a u roku od 30 dana od izdavanja računa porezni obveznici bi plaćali porez, posebni porez na kamatu nakon isteka 30 dana. Ovdje smo u članku 7. definirali kaznene odredbe i to na način da bi se novčanom kaznom od 100000 do milijun kuna kaznio porezni obveznik ako ne obračuna ili netočno obračuna posebni porez na kamate, odnosno ako u propisanom roku ne plati posebni porez na kamate. Također bi se za takav prekršaj kaznila i odgovorna osoba. S obzirom da smo mi taj prijedlog zakona dali još u četvrtkom mjesecu naravno da se on ne bi mogao primijeniti od 1. svibnja 2009. godine, nego ukoliko bi prijedlog prošao danom kada je taj zakon bi stupio na snagu. Vlada svojim mišljenjem kaže da ne treba prihvatiti takav prijedlog, daje određene razloge zašto se to ne bi moglo prihvatiti, da bi to bila iznimka da bi se plaćao porez dva puta, odnosno jer oni plaćaju porez na dobit. Međutim, jedno je porez na dobit, a drugo je posebni porez koji se računa kao Treba reći da ovo ne bi bio presedan u hrvatskom zakonodavstvu. 1994. godine Vlada je predložila, a Parlament usvojio sličan zakon kada su kamatne stope na kredite zaista bile vrlo visoke. Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a je gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite.

i da kriza nije uzrokovana samo vanjskim faktorima nego i mnogim našim problemima i dvojbe su bile što učiniti, koje mjere poduzimati početkom prošle godine ili u prvom kvartalu prošle godine da bi se nosili sa kriznim trenucima trenucima u Republici Hrvatskoj. Na naše nezadovoljstvo banke su krenule suprotno od smjerova rješavanja krize. One su krenule sa tim da su počeli jako paziti na rizike, smanjivati plasmane, a s druge strane dizati kamate na kredite i građanstvu i gospodarstvu. Prema tome, oni su ti koji su čak iskoristili ja bih rekao promjenjive kamatne stope, pa su i ugovore od ranije jednostavno išli mijenjati i prilagođavati sebi. Prema tome, u početku prošle godine imamo bankarstvo koje ne želi sudjelovati i participirati u problemima hrvatskog društva neovisno da li su gospodarstvenici ili su građani, nego obrnuto gledaju svoje uvjete poslovanja. Naravno, tada je osnovno pitanje što je činiti vlasti i manje više jučer raspravljajući o Izvješću Narodne banke zaključili smo da je monetarna vlast ocijenila da nešto mora učiniti, da je pokušala sve da tokom protekle godine oslobodi dio sredstava i gurne ta sredstva prema poslovnim bankama, da bi na neki način njima učinila jeftinije poslovanje jer jednostavno plasirana sredstva van Narodne banke nešto više nosi, s druge strane da bi dala što više ja bih rekao financijskih sredstava potrebnih privredi ako ništa drugo za obrtna sredstva. I vjerojatno da bi kroz povećani višak sredstava utjecala i na pad kamata. Kratko rečeno, jučer je u ovom Saboru jasno rečeno da je Narodna banka svoj dio monetarne politike ipak kako tako prilagodila kriznim trenucima. Ali osim monetarne postoji i fiskalna vlast, a fiskalna vlast je i Vlada i ovaj Parlament. Što smo mi učinili u protekloj godini da zaustavimo bankarski sustav u ograničavanju sredstava prema gospodarstvu gospodarstvu i u isto vrijeme da utječemo na visinu kamatne stope i prema građanima i prema privredi. Ako tek danas raspravljamo o zakonu koji je predložio klub SDP-a onda je zaključak u tom dijelu nije učinjeno ništa, nije učinjeno. Pa se postavlja pitanje ima li zaista fiskalna vlast mogućnosti utjecati na poslovanje banaka. I da ne gubimo vrijeme u raspravi najbolje dva argumenta. Pokazala nam je hrvatska Vlada, pokazala nam je talijanska Vlada i sad će nam uskoro pokazati i austrijska Vlada. Hrvatska Vlada je u sedmom mjesecu uvela krizni porez. To je dvostruko oporezivanje građana. Najprije plaćaju redovni porez, ali su platili i krizni porez. U mišljenju Vlade Republike Hrvatske piše da nije moguće dvostruko oporezivanje. Očito nije moguće kad je u pitanju bankarski sustav. Znači, hrvatska Vlada uvođenje kriznog poreza pokazala je da smo porez mogli uzeti bankarskom sustavu. Zašto? Najviše dobiti su ostvarili u prošloj godini, nenormalno su dizali kamate i ugrožavali i građane i privrednike. Znači, mogli smo ih oporezivati jer smo i građane oporezivali. Moguće je dvostruko oporezivati. druge strane, talijanska Vlada zabrinuta za štednju i pogotovo za kredite u stambenoj izgradnji trenutno je reagirala i zaustavila dizanje kamata. I sad nam austrijska Vlada pokazuje. .../Govornik se ne razumije./... prozaičan razlog. Mi smo vama pomogli kad je bila kriza, uvodimo vam dodatne poreze i uvest ćemo vam dodatne poreze. To su poruke austrijske Vlade. A zamislite, hrvatska Vlada svjesna toga da su to nenormalne kamate koje su se počele kretati od 7 do 12% nema reakcije, nema fiskalne politike u tom dijelu, nema. Pozitiv, molbe, Pa to ne pomaže. To nije sastavni dio fiskalne politike. Mjere, zakoni to su aktivnosti fiskalne politike. Znači, mi smo trebali prošlu godinu bankarski sustav natjerati da nema kamatu veću recimo od 5% na stambene kredite i privredi nešto više. I to nam je bio posao. To nam je zadatak kao .../Govornik da li hrvatske Vlade ili ako hrvatska Vlada ne uočava ovog Parlamenta. Mi to nismo učinili. Što je posljedica toga što prošlu godinu nismo pokrenuli te aktivnosti? Kad gledam prema gospodarstvu nema ozbiljnih investicija u 2009. godini, zaustavljene su investicije. Naravno ni jedna investicija praćena sa 9 do 10%, a i 12% ne može naći opravdanja, ne može naći opravdanja. S druge strane ugrožena je tekuća operativa, ugrožena je likvidnost gospodarskih subjekata. Nema dovoljno sredstava, em rizici, rizici, em visoke kamate koje ih tjeraju u to da ne mogu izvršavati obveze ni prema bankarskom sustavu, ali ni prema državnom proračunu. Imamo dugove prema državnom proračunu blizu 11 milijardi. I ono što je vrlo opasno, tek smo razvili financijski, tržište kapitala. Imali smo i građane sa tom aktivnošću. I što nam se događa? Bankari počinju dizati i pasivne kamate. I naravno pasivna kamata od 7% preusmjerava svu štednju sa tržišta kapitala prema štednji u bankama. Mirno spavate, imate 7% na oročena sredstva. Neprihvatljivo, to je rušenje cijelog sustava financijskog tržišta. Sve nam se to dogodilo prošlu godinu. Male promete smo imali na burzama, vrlo male, ograničene, simbolične količine. Jer tko će uložiti u rizično tržišno poslovanje vrijednosnim papirima kad imamo visoke kamate na oročena sredstva u bankama. To je pogreška u fiskalnoj politici koju smo mi imali. A naravno u isto vrijeme kad gledamo građane kojima se promijeni kamata ili onom klauzulom o promjeni kamata jednostavno dogodilo da moraju plaćati veće obveze, postali su problem, ograničene plaće, smanjenje plaća u realnom sektoru jer se smanjivala plaća, kako izvršavati obveze. I sve je više onih koji nisu mogli izvršavati svoje obveze. Prema tome, sve ono što se događalo od travnja do kraja prošle godine pokazuje potpuni izostanak fiskalne politike u dijelu zaštite interesa Hrvatske, interesa gospodarstva, interesa građana, s obzirom da nam je kamata bila previsoka. I onda normalno postavljamo si pitanje što je sa izvozom, zašto imamo previše uvoza. Ali nismo svjesni da nam je hrvatsko gospodarstvo nekonkurentno. Nekonkurentno je najvećim dijelom zbog prevelikih troškova koje ova država prenosi na njih, prevelikih ja bih rekao parafiskalnih nameta, velikog broja velikih postotaka, doprinosa za zdravstvo koje nismo regulirali kao što ih ima Europa, ali u isto vrijeme mi ih opterećujemo i kamatama. Kamata u Europi od 0,5 do 1%, pogotovo ako idu i projekti, a mi ovdje nudimo 9 do 12%. Pa gdje može takav projekt, takav proizvod, takva usluga sutra biti konkurentna Europi? Ne može biti potpuno nejednaki uvjeti. A to je opet politika ta koja može itekako utjecati na na kvalitetnom mjerama, utječe na ravnomjernost zarada u Republici Hrvatskoj. Zašto se to nije dogodilo, ne znamo obrazložiti, ali je u ovom primjeru teško i obrazloženje Vlade. Obrazloženje Vlade je zamislite da je to dodatan trošak banaka. Pa naravno je dodatni trošak. Oni su imali dodatne zarade, oni su se pobrinuli da u krizi ne padnu zarade. Sad mi se, opterećujemo takve koji su najviše zaradili prošlu godinu i na koje galamimo i prstom upiremo da im dodatno uzmemo novce. Vlada u svom obrazloženju piše ne prihvaćamo dodatno opterećenje poslovanja. S druge strane, već sam obrazložio Vlada obrazlaže neprihvatljivo je dvostruko oporezivanje. Samo upozoravam Vlada je donesla krizni porez, izvinite to je dvostruko oporezivanje građana. To može, banaka ne može. To moramo obrazložiti, to ne možemo shvatiti to obrazloženje. I naravno strah da će banke ovaj porez ugraditi u dodatnu kamatu. Pa ugrađen je u zakon, naš prijedlog je jasno rekao da ne može biti, da je kažnjivo ako se ugrađuje u povećanje kamata. Pa stoga sa ja bih rekao progresivnim rastom poreza jednostavno nema interesa banaka da nadograđuju kamatu, jer sve onda odlazi u porez. To su bili jednostavno prijedlozi o kojima smo mi mislili da možemo razgovarati, da želimo razgovarati, da želimo pomoći u tome kako banke učiti redu, kad neće same, onda ih fiskalna vlast mora. Jednostavno ih mora. Na žalost, od svega toga nismo uspjeli učiniti ništa. da li i danas ima svrhe raspravljati o ovom prijedlogu, jer evidentno je da će banke u naredna dva, tri mjeseca zbog monetarne politike imati sve više sredstava i da će spuštati kamatu. I to pasivnu i aktivnu. Znači da li se mi u Saboru moramo posramiti? Da. Monetarna vlast je znala kako utjecati na povećanje novčane mase da ih natjera na smanjenje. Ostaje ono osnovno, pohvalno je i Vladu možemo pohvaliti što je ovim zadnjim mjerama utjecala da bankarski rizik s obzirom na tešku situaciju likvidnosti preuzima djelomično i na sebe, pa pokušava bankama pomoći u preuzimanju djela rizika u financiranju likvidnih sredstava u gospodarstvu. To je jedna pohvalna mjera, ali da li još uvijek možemo biti zadovoljni sa tim kako kamate padaju? Ne. Pa mi imamo i drukčiji prijedlog, kad govorimo o ovom prijedlogu zakona. Nek nam škola bude austrijska Vlada. Utvrdimo kamatu koja je za Hrvatsku neprihvatljiva, i sve prihode iznad te kamate udarimo krizni porez. Treba nam. Treba nam novac u proračunu. Treba nam. Visoki su i ekstra profiti za krizno razdoblje u bankarskom sustavu. I pogotovo ako su to stambeni krediti, ako su to krediti za poslovanje gospodarstva, odredimo neke i udarimo im porez, porez za ekstra zaradu. Imamo pravo na to. Imamo, jer to rade ostale europske zemlje. Procijenimo tko to može platiti, a ne građanin koji ne može živjeti od 3 hiljade kuna, njega već udarimo sa porezom. To je mogućnost fiskalne politike. Prema tome, ako je ovaj zakon sada već kako bih rekao malo nerealan, jer napokon počinje padanje, ali dozvolit ćete godinu dana, godinu dana krize mi smo dozvolili da bankarski sustav bez opterećenja preuzima svu zaradu u Hrvatskoj. A sada vam velikom obrnuto, izmijenimo ovaj zakon, dopunimo ga, sugerirajmo to, zaključimo, preporučimo Vladi. Prošlogodišnju zaradu jednostavno kroz poseban porez s obzirom na visoke kamate i dok god su kamate iznad nekih limita preuzimajmo i dajmo u državni proračun, smanjimo krizni porez građana, smanjimo ga. Oni koji zarađuju njima uzmimo. Prema tome, tisuću varijanti, ali i prava fiskalne vlasti. I ponovno velim, ako je Vlada sklona bankarskom sustavu pa valjda mi u Saboru smo i jučer pokazali da želimo realnost u opterećivanju onih koji zarađuju u RH. Realnost, ako je realnost da nešto više za krizu mora dati bankarski sustav donesimo odluku o posebnim porezima. Donesimo odluke. Nema pozivanja, molbi i prošnji. Zašto molimo i prosimo kad imamo vlast? Fiskalnu vlast koja zakonima to može regulirati. I to je prijedlog SDP-a.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Jučer sam kazao da u ekonomskoj literaturi piše u svakom udžbeniku da u uvjetima recesije kamatne stope padaju, a u uvjetima inflacije rastu. Isto tako u svim udžbenicima piše, ekonomskim, gdje je bankama mjesto u ukupnom gospodarstvu. Treba jasno reći one ne stvaraju novu vrijednost. One su intermedijator u ukupnoj proizvodnji, u ukupnom gospodarstvu. One služe kao jedan čimbenik intermedijatorski da oni koji stvaraju novu vrijednost i kroz novostvorenu vrijednost imaju viška novčanih sredstava daju ih, deponiraju kod banaka da ih oni, baveći se tim poslom, plasiraju onima koji isto stvaraju višak vrijednosti, ali i imaju potrebu za novcem. To je njihova uloga, to je njihovo mjesto i to jasno treba kazati što je njihova uloga u ukupnom gospodarskom životu, i cijelog svijeta i Hrvatske. Isto tako treba naglasiti da nije isti položaj poslovnih banaka u Hrvatskoj, nije ista uloga, i banaka u ostatku svijeta posebice u zemljama članicama EU. U uvjetima kad su svi gospodarski subjekti prezaduženi, u uvjetima kad raste stopa nezaposlenosti, u uvjetima kad je stupanj samofinanciranja na vrlo niskoj razini svih gospodarskih subjekata visina kamatne stope je od nacionalnog strateškog interesa. Nažalost, kod nas obrnuti proces. Čuo sam kolegu Linića koji kaže da je mjerama određenim došlo do smanjenja kamatnih stopa. Ja mislim da nije. Došlo je do usporavanja rasta kamatnih stopa, one više ne rastu. Jer ima i to granica svojih. Pa ne može se mrtvaca više čerupati, da budem doslovce prikazao kako banke se odnose prema svojim klijentima. U inozemstvu banke ne mogu jednostrano mijenjati klauzule ugovora na štetu klijenta, odnosno korisnika kredita. I to nijedna banka u Europi nije napravila. Kod nas je to slučaj gotovo 100%-tan. U svim slučajevima je to tako. Poslovne banke u Europi brinu o svojim klijentima na način da prežive, da se oporave i da mogu i u budućnosti od njih živjeti jer žive od tih klijenata. Kod nas banke gledaju kratkoročno, uzimaju što im život pruža. Na cijenu novca, a kamata je egzaktni izraz za cijenu novca, utiče puno čimbenika, ali jedan je najvažniji. Izvor sredstava za kreditne plasmane. To su upravo ovi depoziti o kojima ste vi, kolega Liniću, govorili, na koje banke same sebe tjeraju, pod navodnicima, da plaćaju kamate čak i iznad 7%. To je jedinstven slučaj u svijetu. To bi trebao valjda postati zaštićeni patent. A zašto to rade? Samo zato što to mogu sve nadoknaditi, ali ima i to granica. Ti depoziti neodrživi su takvi i kad se smanjivala stopa porezne pričuve da bi se povećala ponuda novca kojom se utječe na smanjenje kamatne stope nije dobro što se smanjivala smanjivala univerzalno na sve plasmane jednako. Na neke se ne smije smanjivati ako želimo dobro hrvatskom gospodarstvu. Pa ne smije se smanjivati stopa obvezne pričuve na potrošnju, na trgovinu, na kupnju dionica, za davanje kredita, ali se mora maksimalizirati to smanjenje za stambene kredite ako je stanogradnja ta pokretač hrvatskog gospodarstva. Činjenica je da visina kamatne stope mora biti manja od stope profita. To je ekonomska zakonitost. Ako je kamatna stopa veća od stope profita, onda to korisnika kredita, klijenta tjera u gubitak vlastite supstance što u konačnici završava ili u stečaju ili u likvidaciji. Nažalost doživjeli smo na tisuće takvih slučajeva. Ako je kamatna stopa na ulaznu kategoriju, na depozite, 7% onda je ona nužna da bude 9,10,12 ili 13% prilikom plasmana. A pitam se čime se to hrvatsko gospodarstvo može baviti da profitna stopa bude veća od tih razina kamatnih stopa? Nema te djelatnosti. profitna stopa ukalkulira i pokriće kamatnih stopa, naknada, provizija i svih drugih davanja i tek onda, troškova poslovanja, i da ostane nešto profitabilnosti same poslovne aktivnosti. Hvale vrijedan je svaki pokušaj da se bilo kojim potezom pokuša utjecati na smanjenje kamatnih stopa. I ovaj socijalna komponenta u ovom prijedlogu koju ja prepoznajem, koja se želi unijeti u tržišne odnose u samom svom prijedlogu je prihvatljiva mjera da se utječe na smanjenje kamatnih stopa. Ali znam sigurno i uvjeren sam da nisu stvoreni uvjeti da bi ta mjera bila učinkovita. A zašto? Vrlo jednostavno. Još uvijek u hrvatskom bankarskom sustavu postoji mogućnosti reagiranja na neočekivani način. Ovaj porez, odnosno prijedlog poreza na kamatu iznad određenog iznosa uvjeren sam poslužit će samo kao alibi poslovnim bankama za povećanje kamatnih stopa. Dok god postoji takva mogućnost vrlo je opasno i očekivati da će to djelovati stimulirajuće na smanjenje kamatnih stopa, dapače ja se bojim još gore varijante. Ne samo dizanja kamatnih stopa za iznos toga poreza, nego koristeći tu priliku povećati još više nego što je i sami porez iznosi. Sjetimo se samo poreza trošarina na telefonske impulse. Nisu poskupjeli iste noći samo za toliko, nego dvostruko više, zlorabili su položaj. Mi moramo činiti sve na stvaranju uvjeta da se tako poslovne banke ne mogu ponašati. Ja javno pitam, nema te institucije, nema toga dijela društva koje nije reagiralo na uvjete ekonomske krize i recesije. Rijetko je koji sektor koji nije pogodio pogodio smanjenje plaća neisplatu plaća, smanjenje davanja primanja po raznim osnovama, jedino bankarski sustav nije nijednu mjeru donio na uštedi svojoj. Koja je ušteda da samo jedna banka za članove uprava svoje banke neto godišnje isplati 20 milijuna kuna u uvjetima recesije. Nisu se odrekli ničega onoga što godinama uživaju. Nisu smanjili nijednu plaću, nisu smanjili nijedan trošak koji je popratni koji nije baš izravno vezan za tekuće poslovale. Dok je to tako samo će koristiti ovakve situacije za dodatno poboljšanje svoje situacije. Poslovne banke u Španjolskoj jučer sam kazao svojim klijentima iako ne plate po 6 mjeseci, daju grace period bez odluke Vlade bez intervencije, iz poslovnih interesa daju grace period dvije godine, samoinicijativno smanjuju kamatu i čekaju 6 mjeseci da se prva rata otplati. Ali znaju da će u budućnosti od toga živjeti. Jedan moj dobar poznanik u Švedskoj kaže da ima stambeni kredit, dobio je pismo doma, iznenadio se od svoje banke i kako je vezan za Hrvatsku, kako je čuo da svakim danom dolaze izvještaji da se podiže kamatna stopa, dobio je obavijest za stambeni kredit s obzirom na uvjete u kojima se nalaze svi i cijelo gospodarstvo, smanjuju mu kamatnu stopu za 0,75%. Ja znam da to zvuči idilično, ali to je istinito. Međutim, kod nas smo sretni ako nas banke bar jedan dan ne iznenade neugodno. Ali isto tako ja smatram da mnogi trebaju promijeniti svoje ponašanje prema bankama. Još nisam vidio nijedan slučaj da su sindikati određene kompanije rekli selimo iz ove banke i idemo u drugu banku. Ali stižu pozivi. I zamislite meni jučer stiže kada sam sinoć došao doma, obavijest jedna banke, da ako račun svoj prebacim kod njih da neće obračunati naknadu za otvaranje računa. Natječu se kako dobiti klijenta i onda ga na prevaru kasnije za obradu za izvješćivanje, za slanje izvoda, obračunavaju naknade. Gospodo u takvoj smo situaciji, dragi prijatelji, kolegice i kolege, da umirovljenik koji odluči svojih 500 kuna odvojiti na račun za crne dane i ne želi ih dirati nikako jer može mu zatrebati, isključit će mu struju ako ne plati račun. Nakon nekoliko vremena doći će u banku, novaca nema, a on ih nije trošio. Zašto? Obračunali su mu naknade za vođenje, svaki mjesec za izvješćivanje, slanje izvoda i pojeo je svoju supstancu a da nije koristio, jer kamate po viđenju ne mogu pokriti ni dio troškova samo provizija i naknada. Bez ikakvih transakcija. To je slikovito rečeno hrvatska stvarnost u bankarskom sustavu. Klub HDZ-a ne može prihvatiti ovaj prijedlog, ponajprije iz razloga što se boji zlouporabe i povećanja da će to djelovati stimulativno na povećanje kamatnih stopa a ne ono što je bilo realno očekivati smanjenje kamatnih stopa. Zato ponudom novca instrumentima monetarne politike selektivnim pristupom, jučer sam rekao, selektivnim pristupom hitno treba reagirati da se uvede stopa obvezne pričuve na depozite. Ako se uvede stopa obvezne pričuve na depozite iznad 3,5% nijedna banka neće davati kamatnu stopu iznad 3,5% i time sama sebi stvarati preduvjete za što veće kamatne stope za kreditne plasmane. Hvala lijepa.

telekomi poskupili duplo impulse. U biti oni su poskupili odnosno redefinirali obračunsko razdoblje, a ne poskupili impulse ali to je već problematika za nefunkcionalnog Zakona o zaštiti potrošača. Prema tome, ova argumentacija da zbog straha da bi se slično moglo dogoditi i u ovom zakonu nikako ne stoji. Hvala. Ali dok ne dođe kolegica dozvolite mi jedan kratki komentar. Slušajući ove rasprave zaključujemo da su zapravo se liječnici usuglasili u dijagnozi,

kolegi Mariću koji je govorio u ime Kluba HDZ-a jer je zaista na vrlo slikoviti način opisao situaciju u hrvatskom bankarstvu. Prihvaćajući ovakvu inicijativu da je potrebno nešto učiniti što se tiče reakcije na visinu kamatnih stopa koje obračunavaju banke u Hrvatskoj na različite vrste kredita, dakle od onih stambenih do onih gotovinskih nenamjenskih ali kažem ne možete prihvatiti jer ste bojite zlouporaba. Pa mi smo ovdje najodgovorniji da takve zlouporabe ne budu odnosno da ih sankcioniramo. Kažete ukoliko bi se desilo da banke moraju obračunati i platiti posebni porez na kamatu iznad određene kamatne stope da bi one to najvjerojatnije prevalile na svoje svoje komitente odnosno korisnike kredita. Mi smo predvidjeli ovakvu situaciju i u članku 6. prijedloga kažemo da porezni obveznici, dakle banke i druge financijske institucije ne mogu zaračunati posebni porez na kamate pravnim i fizičkim osobama od kojih naplaćuju kamate. S obzirom da mi ovdje ne govorimo samo o kamatama, mi govorimo o visini ukupnog troška kredita, dakle da bi se trebalo zbrojiti kamatu, kamatu, naknadu, proviziju i druge troškove koje kreditor zaračunava kod odobravanja kredita. Dakle, ne bi se moglo desiti da on taj porez u nekom drugom vidu prebaci na samog komitenta. Rekli ste ovdje izvanredne primjere španjolskih banaka koje samoinicijativno zapravo smanjivajući kamatu, dozvoljavajući prolongiranje otplate kredita zapravo investiraju u svoju budućnost. Ako to hrvatske banke ne rade onda je obveza Vlade i parlamenta, dakle onih koji su odgovorni između ostalog i za financijsku i ekonomsku politiku u zemlji reagiraju. Ja sam već ovdje uvodno kad sam govorila rekla da u Hrvatskoj banke ostvaruju veće profite nego što to njihove matične banke koje su suvlasnici ili vlasnici u potpunosti banaka koje djeluju u Hrvatskoj ostvaruju pa ću vam reći na primjeru da banke koje ostvaruju tako visoke profite, rekli smo preko 5 milijardi u prošloj godini, u 2008. godini oni ujedno isplaćuju dividendu. Mi u Hrvatskoj vodimo takvu poreznu politiku da ne oporezujemo dividendu, oni tako bez ikakvog doprinosa hrvatskom proračunu tako isplaćenu dividendu odnosno dio dobiti prenose u svoje matične zemlje. Vjerojatno tamo moraju platiti jer u većini europskih zemalja plaća se porez na dividendu. Moraju platiti porez i dakle ono što naši građani ovdje doprinose njihovom poslovanju dio tih sredstava završava u proračunima drugih država. I na kraju rekli ste bilo bi dobro da monetarna vlast odnosno Hrvatska narodna banka politikom pričuve koja će biti različita u odnosu na pojedine vrste plasmana reagira. Mislim da to nije dobro. Ako se bojite zlouporabe koja bi se desila usvajanjem ovakvog prijedloga zakona onda se trebate bojati zlouporabe i na ovaj način jer povećanjem pričuve za određene namjene dakle, depozita ili nešto drugo ili nekih drugih recimo plasmana, gotovinskih kredita itd. također dolazi do veće imobilizacije sredstava, manje likvidnosti u toj banci i ona će opet reagirati ako želi veću dobit, veći prihod opet će reagirati višom kamatom. Dakle, nemojmo se bojati zlouporaba, budimo hrabri i intervenirajmo dok je to moguće još. Hvala lijepa. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Zgrebec, kazali ste da ne bi bilo dobro da se selektivno djeluje mjerama monetarne politike jer se i tamo bojite zlouporaba. Ovdje je nemoguće kontrolirati zato što nema odgovornosti. Banka može slobodno na tržišnim okolnostima podići kamatu koliko želi a ako narodna banka propiše propis da se mora izdvajati obvezna pričuva na depozite s kamatom iznad 3,5% ona i nadzire to i ima sankcije i ima propise po kojima može prekršajno odgovarati i kazne plaćati onaj tko prekrši taj propis. A banka što podigne kamatnu stopu nije u prekršaju nikakvom.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prvo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo prijedlog Kluba zastupnika SDP-a zakona kojeg je klub SDP-a podnio u saborsku proceduru prije 18 mjeseci, prije više od godinu dana. Razlozi zašto i zbog čega mislim da su u uvodnim obrazloženjima rečena vrlo jasno i jezgrovito i moram osobno posebno naglasiti da sam uživao u vrlo nadahnutoj, jezgrovitoj i analitičnoj raspravi kolege Marića u ime kluba HDZ-a. Mislim da je ta rasprava sublimirala sve one negativnosti, bezobrazluk mogu slobodno reći i tu riječ upotrijebiti, bezobrazluk i aroganciju bankarskog sektora prema građanima ove države, neću reći prema državi nego prema građanima i gotovo sigurno u toj temi svi što je doduše rijetkost, samo je pitanje koliko tko ima spremnosti snažnije izraziti svoju podršku konstataciji nečega ili manje manje ali budući da je i predsjednik Hrvatskoga sabora vrlo jasno u svojoj primjedbi iznio svoju impresiju a to je da smo svi suglasni u dijagnozi. Prema tome, tu je sve jasno i stvarno nema potrebe posebno navoditi primjere koje svatko od nas ima iz bilo kojeg segmenta, segmenta na koji utjecaj ima bankarski sektor a u svakom slučaju gotovo je nemoguće naći pozitivan primjer. Govorimo o poslovnim bankama. Jedina svjetla točka kad govorimo o bankarskim sektorima to moram vrlo jasno i glasno reći to je Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Ima još svijetlih točaka, točaka, kad govorim o bankama, ali to su banke sa svojim učešćem na bankarskom tržištu zanemarive malih, jer činjenica je da negdje 80, 75, različite su procjene, ali u preko 2/3 bankarskog tržišta kontrolira šestero, sedmero ljudi koji nakon obračuna isplaćuju, evo čuli smo od kolege Marića, za jednu

Suglasni smo u dijagnozi, nismo suglasni u terapiji, ali želimo prihvatiti ovaj prijedlog zakona kao dio terapije jer smo suglasni u dijagnozi bolesti. Prema tome, ako je nešto bolesno to treba liječiti. Ajmo krenuti odmah. Možda nije najbolje, ali ajmo krenuti. I mislim da ne vidim razloga, budući da smo suglasni u dijagnozi ne vidim razloga zašto ne prihvatiti ovo. Tko može to riješiti? Tko može to riješiti? Ekspertni tim u svakom slučaju. A tko je ekspertni tim u našem slučaju? Vlada Republike Hrvatske. Da li Vlada Republike Hrvatske ima komunikaciju sa poslovnim bankama? Ima. Da li je to razlog što nema hrabrosti ući u rješavanje tog problema, te bolesti, e to je pitanje. Da netko ima nekakve posebne koristi to je teško reći, ali činjenica je da nema spremnosti ući u rješavanje nečega što je bolesno, što definitivno iz dana u dan sve više i više osiromašuje i našu državu i naše građane. Mi smo ovdje u Hrvatskom saboru u jednom trenutku kad je to bilo nužno potrebno, prihvatili prijedlog Vlade da se podigne visina garantiranih štednih uloga. Mi smo to prihvatili svi. Mislim da je bila jednoglasna odluka svih zastupnika u Hrvatskom saboru na prijedlog Vlade. Kome smo mi garantirali te štedne uloge? Bankarskom sektoru, vlasnicima bankarskog sektora, njima smo garantirali te štedne uloge. Što su vlasnici bankarskog sektora vratili nama? Samo jedna mjera, podigli smo visinu štednje za koju garantira država. Što su vratili oni? Ništa. Da li bi bilo logično i normalno reći tim istim vlasnicima, gospodo draga država ima u depozitu toliko i toliko novaca, vašem depozitu. Država je napravila to, država je spremna i to. Monetarna vlast se uključila, o monetarnoj vlasti imam posebno mišljenje i poseban stav koji je izrečen jučer kad smo raspravljali o izvješću Hrvatske narodne banke pa nema potrebe sad posebno govoriti, ali sasvim sigurno dio te priče ukupne u stvaranju cjelokupne infrastrukture koju bankarski sektor iskorištava, zloupotrebljava. Dapače, ima jedna teža riječ koju smo učili u pričama i početku osnovne škole. Prema tome, Vlada Republike Hrvatske definitivno ima instrumente kako i na koji način spriječiti zlouporabu monopola, zlouporabu izuzetno teške situacije, nije bitno iz kojih razloga, koji su uzroci cjelokupne gospodarske naše krize, ali Vlada Republike Hrvatske ima instrumentarij raznorazni, i formalni i neformalni. I zašto ne reći jasno i glasno. Da li Vlada Republike Hrvatske ima i podršku nas u Hrvatskom saboru u smislu formaliziranja kroz zakonske odredbe, kroz zakonske prijedloge, kroz izmjene zakona, instrumenta koji se zove, narodski, bič. Mrkvu dajemo, ali za bič nismo spremni. I neprihvaćanjem ovog prijedloga zakona, prijedloga kolega iz kluba SDP-a čini se da nismo spremni. Mislim da to nije dobro i mislim da dio odgovornosti koja leži na svakome od nas poimence, zastupnika u Hrvatskom saboru, na ovom na ovom prijedlogu zakona mislim da pokazuje djelomice i svoju dvoličnost, a to nije dobro, to nije korisno. bar na ovom primjeru bi trebali pokazati svoju odgovornost, odgovornost prihvaćanja terapije, bez obzira jel ona manje uspješna u liječenju ili više uspješna, ali činjenica je da se bar od nekud kreće jer do sad nismo u tom smislu imali ništa, jer da smo imali ne bi se desila ova situacija koja se desila u stvaranju ekstra profita bankarskog tržišta. A i jučer je kolega Marić postavio odlično pitanje, a to je koliko špekulativne dobiti koja će se buduće iskazati u bilancama banaka je skriveno u rezerviranim plasmanima. To će vrijeme pred nama pokazati. Prema tome, ja se uopće ne plašim da će bankarski sektor prihvaćanjem ovog zakona da će da će im se stvoriti dodatni trošak kao što to misli Vlada Republike Hrvatske, a i sasvim sigurno padamo na ispitu svi zajedno kao društvo ako nismo u stanju smisliti instrumente, ako nismo u stanju smisliti mehanizme koji će nakon prihvaćanja ovog prijedloga zakona spriječiti bilo kakvu mogućnost bankarskom sektoru, jer sigurno da ovo nije dovoljno, to smo suglasni svi, ali bar nešto, bar početak nečega, koji će spriječiti bilo koju mogućnost ili bilo koji razlog da banke na neke druge načine podižu svoje kamate. I sasvim siguran sam da imamo načina stvoriti sustav koji će omogućiti bankama da im ovaj zakon bude alibi za podizanje podizanje i naplate njihovih troškova, a i kamata također. Klub Hrvatske narodne stranke podržava ovaj prijedlog zakona kluba SDP-a. Hvala lijepa. Imamo jednu ispravak netočnog navoda, gospodin Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Pa uvaženi kolega, ispravljam jedan netočan navod gdje ste rekli da smo svi suglasni u dijagnozama. Ne bih se složio jer meni nedostaje jedna bitna karika u tim dijagnozama, a to je da demistificiramo ulogu države u ovoj cijeloj situaciji. Volio bih znati da li pojedine banke imaju instalirane svoje ljude po pojedinim ministarstvima. Volio bih znati koliko država sa svojim zaduživanjem isto tako generira visoke kamate i ova mi činjenica jako nedostaje u ukupnoj dijagnozi stanja. Hvala. Kako je Vlada pozvala sve na suradnju oko bitnih pitanja možda je ovo područje gdje bi se tu najlakše došlo do nekih

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Moram priznati da se pomalo čudno osjećam danas u sabornici kad raspravljamo o ovoj temi. Svi se slažemo jedino šta ništa ne poduzimamo. I jednostavno ne mogu prihvatiti takav model rada. Možda ovaj zakon nije idealan, možda može biti bolji. Ali jasno je rečeno ispred SDP-a, kluba zastupnika SDP-a koji je predlagač ovog zakona da smo spremni da se doradi, napravi kako bi bio bolji i provedljiviji. Ne mogu vjerovati da nema ni jedan matematički model koji bi destimulirao kroz poreze banke da dižu kamate da one budu još veće da se kao što je rekao Klub zastupnika HDZ-a ne ugrade, taj porez da se ne ugradi u dodatno više kamate. To jednostavno nije moguće i naravno da se mora moći takav zakon pripremiti. Slušamo dva dana rasprave. Jučer je to u medijima bila glavna vijest, obilježila je. Svi se slažu banke previše u krizi zarađuju, ljevica, desnica zajedno o bankama. Pa banke neće reagirati. Javnost će to čuti. Neće se ništa desiti. One će dalje nastaviti zarađivati. E to je ono što ja kao zastupnik i vjerujem da moj klub ne može prihvatiti. Kada bi bio u poziciji takvu stvar bi sigurno mijenjao. Ono šta još treba napomenuti, jučer smo imali dosta kritike upućene i prema HNB-u da evo HNB je taj koji može korigirati visinu kamatne stope. Meni se to ponekad čini kao rasprava u kojoj možete na svakom tržištu. Zašto onda ne bi Agencija za telekomunikacije, zašto ne bi prozvali Agenciju za telekomunikacije i rekli smanjite cijene impulsa telefonskih. Ili za zaštitu tržišnog natjecanja da ide po dućanima i traži od trgovaca da smanje cijene namirnica. To ne može biti izgovor i HNB nije tu da nalaže nekome na tržištu kako i na koji način da djeluje. Hrvatske banke na žalost sve većinom najveće u stranom vlasništvu tako se ne ponašaju na svojim tržišta jer štite svoje banke na svojim tržištima i svoje tržište svoje građane i svoje tvrtke. U malim tržištima gdje imaju podružnice jer sve su to multinacionalke kao što je Hrvatska mogu si dopustiti ovo šta rade. A mogu si dopustiti jedino zbog toga što im mi to dozvoljavamo. U ovom slučaju ne mislim mi iz SDP-a nego Vlada koja neće sjesti sa bankama, koja neće ponuditi nikakva rješenja kako bi banke snizile svoje prihode od kamata i na neki način napravile ono što je istina. Zbilja u recesiji nikad kamate ne rastu i to se ne dešava nigdje u svijetu osim u Hrvatskoj. Znači, potez je na onome tko ima odgovornost upravljanja Hrvatskom a nikako na instituciji koja regulira to tržište u Hrvatskoj. Ono šta valja reći kada govorimo o ovom zakonu da su banke u prošloj godini zbilja ostvarile ogroman prihod od kamata koje iznose 22, skoro 23 milijarde kuna. Pri tome ostvarile su dobit 3,4 milijarde kuna koji je nešto niži nego godinu dana ranije. Ali s obzirom da su napravile velike rezervacije za gubitke kumulirano u banke se na taj način slilo skoro 7,7 milijardi kuna. Znači, 3,4 milijarde kroz dobit još skoro ili nešto više od toga kroz rezervaciju potencijalnih rizičnih kredita. Poslovale su po mojem mišljenju čak i bolje nego godinu dana ranije. Ono što treba također reći u Hrvatskoj je prosječna kamatna stopa prošle godine bila 9% i nismo mi u klubu zastupnika bez veze stavili 9% kao prvu kamatnu stopu koja bi se oporezivala od 9 do 11 i to u visini 20% kamate jer je prosječna kamatna stopa u Hrvatskoj bila 9%. U Europskoj uniji za to vrijeme prosječna kamatna stopa se vrtila negdje oko 3%. Znači, tri puta manje nego što je to u Hrvatskoj. To govori apsolutno u tom smjeru da postoji prostor da se smanji kamatna stopa i sa druge strane da banke koriste poziciju na tržištu i na neki način čak imaju međusobni i dogovor kako bi regulirale to tržište i imale zajednički dobar profit. Ono što još treba reći plasmani, odnosno krediti koji su dani prošle godine apsolutno su pokriveni u depozitima hrvatskih građana i ovi profiti, znači šta je paradoks u cijelom sustavu strane banke na domaćem našem tržištu pokrivaju sve svoje plasmane kroz depozite, a zaradu od tih plasmana vuku van i taj novac koji se mjeri u milijardama kuna imaju za sebe. Znači na našem novcu, na našem novcu, na našim firmama, na našem tržištu, na našim građanima čak nisu ni doveli novac izvana kako bi na taj način zaradile. Ono što je apsolutno uvijek komparabilno kada govorimo o tome kako se na kojem tržištu posluje i da li je zbilja nepravda i nepošteno šta u Hrvatskoj se ostvaruju ovako visoke kamate i ovako veliki profiti od poslovanja banaka. Dovoljno je pogledati, napraviti jedan benchmark i pogledati koliko te banke zarađuju na svojim tržištima. Koliko je uobičajeno da je posto dobiti u prihodu. I onda kad uzmete podatak iz Hrvatske i pročitate najveće hrvatske banke, recimo uzet ću primjer ZABA-e, vidite da ZABA ostvaruje otprilike 25% dobiti u prihodu. U isto vrijeme, pošto je ZABA dio Unicredit grupe, pogledate malo kako su te njezine banke poslovale na tržištima Austrije, Njemačke, Italije, i dođete do podataka da u zadnjem kvartalu koje imaju na Internet stranicama, znači treći kvartal 2009. godine u Austriji je taj postotak iznosio 7%, u Njemačkoj 8%, u Italiji 7%. E sada ili su u Hrvatskoj zbilja toliko sposobniji menadžeri u istoj multinacionalki, nego šta su to u Austriji, Italiji i Njemačkoj, ili zarađuju puno više ovdje zbog toga što im se to omogućava. Ja mislim da zarađuju puno više u Hrvatskoj zbog toga šta im to dozvoljavaju i propisi koje mi u Hrvatskoj imamo. Pogledat ću još jedan podatak, kako banke u svijetu uzimaju u obzir da li je kriza ili nije. Recimo Deutsche Bank, najveća njemačka banka je 2007. godine isto tako imala otprilike 25% dobiti u prihodu, ona je ostvarila prihod od 9 milijardi eura kao takva napravila dobit prije oporezivanja otprilike 2 milijarde i 300 milijuna eura. Ali u 2008. godini je iskazala gubitak, u 2009. godini ta dobit je minimalna, ispod 10%. Znači kad je bila recesija u Njemačkoj najizraženija, dobit banke nije postojala, odnosno ona je svjesno išla u gubitak kako bi zaštitila svoje tržište, građane i tvrtke koje tamo posluju. Tako da apsolutno u Hrvatskoj se banke ne ponašaju kao što je to uobičajeno u svijetu, kažem najviše zbog toga što su strane i drugo zbog toga šta im Hrvatska to to omogućuje nedostatkom pa i ovakvih propisa koje smo mi u klubu zastupnika predložili. Na kraju apsolutno smatram da je nužno donesti ovakav zakon da bi on definitivno omogućio pad kamatnih stopa u Hrvatskoj. Ako postoji bolji prijedlog kako regulirati ove odnose između kamatnih stopa i poreza, apsolutno treba vidjeti, sjesti, dogovoriti i predložiti, ali intencija zakona mora biti ova, a to je da zakonodavac destimulira visoke kamatne stope, da u Hrvatskoj ne budu kamatne stope tri puta više nego šta je to u Europskoj uniji, jer za to, osim dobro postoji nešto veći rizik ulaganja, ali ne postoji da bude tri puta veća kamatna stopa nego što je to u Europskoj uniji. Na kraju krajeva sve to plate na kraju hrvatski građani, hrvatska poduzeća, i morali bi na neki način voditi više računa o njima. Hvala lijepo. Hvala. Imamo repliku. Prvo gospođa Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Maras, negdje pri početku svoje rasprave govorili ste o tome kako je nemoguće da Vlada ili neka Vladina agencija direktno ograničava ili određuje cijene nekih konkretnih proizvoda. Mislim da ste spominjali Agenciju za telekomunikaciju, odnosno na cijene troškova telefonije i slično, jer da je to u suprotnosti sa slobodnim tržištem, odnosno slobodnom tržišnom utakmicom. Ja se tu s vama apsolutno slažem. No međutim želim vas zapravo upoznati s činjenicom da će to od sutra biti moguće, i to samo za jedan proizvod. Naime, sutra ćemo raspravljati Zakon o udžbenicima i usvojit ćemo taj zakon, odnosno većina će ga usvojiti, a u Zakonu o udžbenicima je određeno da najvišu cijenu udžbenika propisuje ministar. I unatoč svojoj tržišnoj utakmici, unatoč svim načelima iz Europske unije cijene će morati biti u onom se ne razumije./… koliko propiše ministar. Dakle ako je to moguće napraviti eto u tom području, onda očito je moguće u drugom. Da se razumijemo, ja mislim da nije moguće ni u jednom, ali to će od sutra u Hrvatskoj biti moguće. **Maras, Gordan (SDP)** Pa ja bih rekao kolegice Lugarić da ste vi upravo ukazali na jedan problem koji evo danas branimo da se ne može prihvatiti ovaj zakon zbog toga što to ne bi, to bi išlo na teret krajnjeg potrošača, odnosno da nije moguće to tako definirati unutar jednog zakona. A vidimo da sutra ipak Vlada sebi dopušta određivati neke cijene i definirati koje su to cijene na tržištu. Ne bih sada spekulirao oko toga koja je važnija mjera, da li zaštititi cijenu da ne bude previsoke knjige, ili smanjiti kamate jer ipak u Hrvatskoj, hrvatski građani imaju otprilike 118 milijardi kuna zaduženja. E sada u hrvatskim bankama, podijelite broj građana i doći ćete do jedne impozantne cifre. Što bi značilo da se kamatne stope u prosjeku smanje za 2% ne moramo puno govoriti. Tako da u Hrvatskoj malo tko nema kredit, a mi ništa ne činimo da kažem strane banke sa našim novcem hrvatskim građanima uzimaju previše banaka. Hvala. Imamo repliku, gospodin Silvano Hrelja. htio podijeliti jedno iskustvo da nisu samo kamate problem u bankarskom poslovanju. Naime obratili su mi se tijekom ovog vikenda dvoje naših građana sa svojim poslovnim poteškoćama. Neću govoriti o banci da ne radim reklamu, ali radi se o banci kojoj je podružnica u Hrvatskoj, stranoj banci podružnica u Hrvatskoj jača nego centrala u inozemstvu. O toj banci se radi. Ne da su mijenjali kamate, nego mijenjaju uvjete revolving kredita koji je u tijeku. Idu forsirati naplatu hipoteke na 85 tisuća eura obrtniku za dospjelih 50 tisuća kuna, jer je u poslovnim poteškoćama, jer je kolaps na tržištu. na tržištu. To su živi primjeri. Kad sam pitao moje prijatelje koji se bave financijama što se događa u toj banci, oni mi kažu otvoreno, kaže čuj tamo ti je novo rukovodstvo koje se boji i vlastite sjene. Čekajte, gospodo, što nama fali? Da li su u pitanju kamate ili nama treba jedna jaka hrvatska poslovna banka koju nemamo, ja se bojim da je proces koji je na djelu matematičkim rječnikom možemo izraziti ovako, rad se usitnjava, fragmentira i osiromašuje, a kapital se sustavno množi. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega Hrelja apsolutno slažem se sa vama i netko je to u raspravi već ranije i spomenuo. Problem u Hrvatskoj nisu samo kamatni prihodi nego i nekamatni prihodi. I nigdje u svijetu oni nisu toliko izraženi. Po izvješću Narodne banke prihodi nekamatni su otprilike čak petina ili četvrtina ukupnih prihoda banaka. Znači, banke imaju, ajmo reći, za prvih 6 mjeseci je ovdje podatak 11 milijardi kuna kamatnih prihoda, a od provizija i naknada 2 milijarde kuna. I ostali nekamatni prihodi milijarda i 800. Znači, čak otprilike 4 milijarde kuna, čak sam premalo rekao, trećina prihoda je nekamatnih, a samo 2 trećine su kamatnih prihoda. Takav omjer nigdje u svijetu ne postoji i apsolutno hrvatske banke su se razmahale sa troškovima koje naplaćuju hrvatskim građanima. Dosta često, ja bih tu pozvao i Zakon o zaštiti potrošača, da ljudi nisu ni svjesni što koliko košta, koliko će platiti itd. Pogotovo zato što se cjenici mijenjaju svako malo i onda od 100 naknada vrlo teško bilo koji potrošač u Hrvatskoj može pratiti tu priču. Hvala lijepo. Hvala. I replika, gospodin Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras kazali ste nema matematičkog modela za sniženje kamatnih stopa. Pa oni koji se bave intenzivno ekonomskom znanošću, a John Maynard Keynes je najveći ekonomist svih vremena kaže da samo ponudom novca većom može doći do sniženja kamatnih stopa. to je neosporiva tvrdnja, ali u uvjetima elastične potražnje za novcem. U uvjetima neelastične potražnje za novcem kakva je u Hrvatskoj taj model neće sam po sebi uspjeti. Zato je model da smanjuju ulazni troškovi jer samo sniženjem ulaznih troškova može doći i do smanjena kamatnih stopa. A smanjenjem ulaznih troškova može doći uvođenjem regulatornih mjera, obavezne stope pričuve na depozite, na kamatne stope na depozite iznad 3,5%. Prepolovit će se uvozni trošak, stvara se pretpostavka za smanjenje i prepolovljenje izlaznih kamatnih, odnosno aktivnih kamatnih stopa. Bez dodatnog troška, samo se stvara čak još i sigurnost bankarskog sustava jer se eventualno izdvoje pričuve, a ako se ne izdvoje banke nisu zainteresirane pa će onda kamatne stope pasivne do 3,5%. Ja predajem političku ekonomiju na fakultetu. Ni u jednoj znanstvenoj i stručnoj literaturi nisam našao kao model porez dodatni na nešto da će sniziti nešto. Nema poreza dodatnog na kamate da će sniziti kamatne stope. To ne postoji. A inače svi se borimo da rasteretimo gospodarstvo, da ne opterećujemo gospodarstvo, a ovo je upravo novo opterećenje tog gospodarstva koje će se samo prevaliti, kao što vi volite kazati, opet na građane. I ja se slažem, prevalit će se na građane. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, niste čuli dobro ja sam rekao da postoji matematički model, a sigurno se Keynes nije bavio načinom i oporezivanjem. On se bavio tržištem i kako tržište utječe na određenu potražnju i potrošnju. Tako da, s te strane da je imao specifični problem Hrvatske možda bi na taj način reagirao. Nije imao nego je općenito postavljao stvari. Ono što bi ja vama rekao, nije pitanje toga da će građani platiti i da će se povećati kamatne stope. Postoji model i siguran sam da je ovo dobar model koji će definitivno destimulirati banke da dignu svoje cijene, odnosno kamatnih stopa, HNB možda i postavila je gornju granicu kamate koliko ja znam. Ne može građanima biti kamata. Potrošački krediti su oni koji su najviše opterećeni i postoji gornja granica do koje se može oporezivati. S obzirom da smo mi u prijedlogu išli za destimuliranjem kamatnih stopa iznad 9% vrlo vjerojatno bi banke naše svoju logiku o smanjenju kamatne stope. Naravno da bi mogle pokušati prevaliti trošak građana kroz ostale neke naknade itd, ali u tom slučaju morali bi reagirati sa educiranjem građana da ne koriste neke stvari koje ne moraju i na neki način da se tu pokuša obuzdati ono što se danas u Hrvatskoj dešava, a to je da banke uzimaju previše novca hrvatskim građanima. Siguran sam da postoji model, ovaj možda može biti i bolji, ali postoji model na kojem možemo destimulirati banke da dižu kamatne stope. I nije sigurno jedini u svijetu koji se primjenjuje. Vjerujem, pa mi imamo u Hrvatskoj i dodatna tržišta, dodatne usluge koje dodatno oporezujemo pa te firme posluju sa dobiti. Evo vam duhanska industrija. Imaju isto velike trošarine itd., posluju sa dobiti Pa da, ali posluju. Znači, može se funkcionirati i može se na neki način utjecati na nižu cijenu. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kakve veze ima ovaj prijedlog Zakona o posebnom porezu na kamate i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji smo netom raspravili? To je ona grupa prijedloga i čitav jedan paket zakona koji je klub SDP-a evo već godinu dana skoro uputio u Hrvatski sabor. A gospođa premijerka kad navrati ovako na aktualno prijepodne nama drži lekcije, to su joj odgovori, a ne ugodna pitanja, pa nemojte samo kritizirati nešto i predložite. I to nešto je upravo ovo. To je svašta i to je puno. Ali nje ovdje nema. Nema ni državnog tajnika, kakvog ministra da je poslala, državnog tajnika. Nema ni tajnika od tajnika, ni vratara da je poslala da navrati, da se porazgovaramo. To je samo dakle predstava za narod. Ali ova 2 naša prijedloga, a takvi su i ostali, koji žele nešto pripomoći građanima u ovim teškim vremenima oni ustvari pokazuju i narav, odnosno odgovori na te naše zakonske prijedloge od strane Vlade govore i o samoj naravi ove vlasti. govore o tome kako je ona uvijek jaka kada je riječ o slabima, kad se treba strmoglaviti na slabe, a kako je slaba prema jakima. Njima ne može ništa i ne želi ništa. To je isto tako priča o tome komu ova Vlada toči već prepunu čašu, a komu ispija i zadnju kap iz čaše. Banke su inače, a takav položaj imaju u Hrvatskoj postale u biti država u državi. I mi se čudimo ljudima starog svijeta u biblijskim vremenima kada su se ljudi klanjali zlatnom teletu. A sada se ova vlast klanja bankarima i bankama, ne dira u njih. Da i u ovim kriznim vremenima onu loptu kapitala i dalje oplođuju i dalje povećavaju i na čiji račun. To je nešto što je dopustivo, to je nešto što takve banke ne rade u matičnim kućama, jer tamo se Vlada ipak na ovaj ili onaj način potrude da imaju ipak trunku osjetljivosti pogotovo u teškim vremenima. Međutim, mi ne. Banke nama diktiraju kako će izgledati zakoni. Primjerice i Ovršni zakon koji ima izravne veze s ovim gdje se za naplatu jednog kredita, to su najčešće stambeni krediti kod naših građana ostaje bez stana bez ikakvog suda. Pa ne trebaju banke ići na sud. To im je omogućila ova vlast. Mi smo upravu tu nepravdu bili ukinuli i ukinuli fiducijarno osiguranje. Ukinuli smo fiducij smatrajući ga nepravednim, nepoštenim. Dovoljno je hipotekarno osiguranje, ali ne to nije bilo dovoljno. Što bi se banke bakćale sa sudom sa nekakvim dugotrajnim ovršnim postupcima. To je za obične građane kada potražuju neka dugovanja od države ili sami u sami u međusobnim odnosima u čistim građansko pravnim odnosima. Za njih je ta ovrha i dalje mukotrpna ali ne i za banke. Sasvim drugačiji položaj imaju. Toliko o tome kako se vlast koliko ima socijalne osjetljivosti i pokazuje još jednom da je vlast i da su vladajući ništa drugo nego zaštitnici krupnog kapitala. Građani glasuju. Dobar dio građana koji je u ovoj nevolji glasovao je i za vladajuće. Zar je zaista njima sudbina da se uvijek nesretno zaljube u vlast.

doživljavaju pravu dramu. Koliko toliko kada su već smogli snage i nekakve kalkulacije i izračune da podignu kredit ne samo da ostaju bez posla, nego i u ovim uvjetima iako rade iako dobiju plaću jednostavno s obzirom i na porast kamata, a i na stručnjake mnoge koji prognoziraju da će taj rast kamata na stambene kredite i dalje divljati. I sada ovaj naš prijedlog da se tomu doskočimo, on se ignorira, on se opravdava opravdava se da to nije moguće, nalaze se različita opravdanja, umjesto da shvatite da ste vlast da ste odgovorni i da ponudite konačno rješenja. To ne može jer je tako. To su socijalističke manire, administratora, dođite sutra i on je gledao svaki puta da vas otpremi a da vam ne riješi predmet. I kadar je bio potrošiti mjesece i mjesece da traži u zakonima kako nešto ne može, nikako kako može. Pa odakle toliku silnu energiju trošite u tome kako da obrazložite da nešto ne može. Mi nudimo rješenja. Kažete da ovo nije dobro. Ponudite vi nešto. Nego ste digli ruke od svega. I dobro je rekao kolega naš Jurčić donedavno je bila Vlada sa padobranom, sada toga padobrana više nema, mi idemo jednostavno u propast slobodnim padom. Ovakve neke amortizacijske mjere koje mi predlažemo odbijate. Mislim da je to ipak jedna bahatost na onom tragu odbjeglog Sanadera koji je ovako govorio kada bi se susreo sa ovakvim problemima, pa bi pekarima rekao, čujte nemojte povećavati cijene kruha, onima je rekao nemojte vi povećavati. A on je tako pravio se da nikakvih instrumentarija za ove stvari nema. Očito su mu instrumentariji trebali za druge stvari. Tako je rekao i povodom početkom divljanja, najava samo povećanja kamata, rekao je, rekao je nemojte bankama se obratio, nemojte povećavati kamate dosta ste dobro zarađivali na građanima. I to je kao propovjednik koji djeluje samo svojom riječi, a vlast nema nikakvog instrumentarija. Tomu nije tako. Država ima sve poluge da to učini bilo na ovakav ili onakav način, dakle kada vidi da je nešto neodrživo, da je nešto nepravedno, da to vodi lančano, da ovi koji ne dobivaju plaću ne dobivaju nikakvu zaštitu, da ovi koji neće moći isplatiti kredite koji će se morati iseliti iz tih stanova bez obzira koliko su do sada otplatili. Ali dragi kolege sutra nećemo ni mi imati plaću. Dogodit će nam se Grčka, nećemo imati gdje uteći. Zakon o prebivalištu tu će nas spriječiti i tako i druge mjere koje Vlada koje pozitivne tome, stvar je zaista ozbiljna. I nema nikakvog opravdanja zbog čega se Vlada se ne želi zamjeriti zamjeriti bankarskom sustavu tom centru financijske moći koji izgleda više nijedna vlada ne upravlja, nego upravljaju nam banke i upravljaju nam bankari. A kakvo je to poslovanje odnosno kada je u vlasništvu države to se eto odmotava, to se kotrlja po našim sudovima, a izgleda da će se početi otkotrljavati kada se dohvati Hypo banke i po međunarodnim sudovima. Hvala lijepo. Hvala. Ovo je samo zanimljivo kako to da su se birači 5 puta u 5 izbora krivo zaljubljivali. A jednom su se dobro zaljubili ispravno. A što je sa onom stara ljubav zaborava nema.

Uvažena zastupnica Ingrid Antičević je rekla da je ova vlast kriva što ovršne isprave, isplate idu sada preko banaka. Ona jednostavno to je netočno ali ja ću ih podsjetiti da su 2002. godine donijeli Zakon o platnom prometu po kojem se provedba ovršnih isplata po transakcijskim računima ovršenika iz tadašnjeg Zavoda za platni promet koji je jedini mogao obavljati taj platni promet prenesen na banke. Prema tome, morate pamtiti. Vi ste donijeli taj zakoni unijeli pravnu nesigurnost.

vaša rasprava pokazuje i vi ste pokazali i ukazujete na nešto što se u ovom Hrvatskom saboru možda nekad prije događalo ali je u današnje poslije podne će zasigurno ostati zapamćeno da smo se oko dva problema o zakonima koje mi predlažemo složili da su nemoralni i da treba nešto napraviti. U prvom će nešto napraviti Vlada kad se za to steknu uvjeti valjda a u ovom drugom evo slušajući gospodina Marića u ime kluba HDZ-a potpisujem sve što je rekao i očekivao sam kako je slijed bio da će još rigorozniji zakon ili zakonske odredbe predložiti nego što smo predložili mi. Očito je da na kraju to njegovo nevoljko rečeno ali u svakom slučaju gospodine Mariću ostaje nam četiri rješenja. Puno ali imamo četiri rješenja. Prvo je ostaviti sve kako je i da i dalje kukamo kako su bančine kamate takve kakve jesu. Drugo je da ipak prihvatimo rizik, bojimo se tog rizika. Riskirajmo. Idemo probati s nekakvim zakonskim rješenjima anulirati te visoke kamate. Treće je, vi kao znalac ili kao stručnjak da ovom Hrvatskom saboru predložite osnivanje komercijalne hrvatske banke po ugledu na Deutsche banku pa da svi prenesemo svoje uloge u tu novu hrvatsku banku pa će se onda ipak na jedan način otrijezniti pa će kamate početi padati. I četvrto je da osnujemo bend AID pa da pjevamo svi zajedno da kamate ipak padnu. Ne znam koje je rješenje najbolje. AID mi se sviđa, možemo pjevati. Sviđa mi se i da prihvatimo dio ovih zakonskih rješenja i sviđa mi se da prihvatimo rizik da pokažemo da nam je stalo i da imamo rješenja i da znamo to rješavati. Ovo je sada bilo nešto zanimljivo. Dogodio se slučaj kolegice Ingrid "error in persona" jer da je zastupnik Denona replicirajući vama zapravo pogriješio objektu repliciranja i replicirao zastupniku Mariću. A vi niste zastupnik Marić, vi ste Ingrid Antičević-Marinović. Gospodine potpredsjedniče, nije se dogodio nikakav "error in persona". Persona je bila justa nego možda se i dogodio "aberatio ictus" ali on je malo okolo, opet je pogodio pravu temu i pravo mjesto. I istina je to. Dobro je kolega Luka Denona replicirao i to stoji da bi trebao kolega Marić sa svojim znanjem zaista jedno predavanje održati Vladi i to bi bilo u korist svima nama, prije svega građanima a i Vladi bi puno pomoglo, samo koliko je Vlada naučila slušati pametne savjete to je sad već drugo i treće pitanje, ja mislim u biti zadnja rupa na svirali kad je riječ o ovoj Vladi koja inače radi po tom principu, zakrpa nešto tu i tamo ili čini privid znate. Pa dok nešto pokrpa rupe se druge pojave a stvar je u tome da je ta tkanina dotrajala i da je treba zamijeniti uskoro. Vidimo se na izborima. A to malo ćemo, nadajmo se da neće samo požuriti sa izborima.

Dosadašnja praksa ne samo kod nas nego i u drugim zemljama je pokazala da svi posebni porezi bez obzira u kojem obliku se pojavljuju u konačnici se prevaljuju na konačnog potrošača. Za kreditne institucije taj posebni porez je s druge strane dodatni trošak i one će ga knjigovodstveno tako i prikazati u svojim poslovnim knjigama. To znači da će one za taj iznos umanjiti osnovicu poreza na dobit a samim time i platiti manji porez na dobit. Konkretno, one će platiti manji porez na dobit ali i poseban porez na kamate koji do sada nisu plaćali pa će u globalu one ostati na istom promatrajući ukupno porezno opterećenje. S druge strane, provođenje tog novog poreza iziskivat će i dodatne troškove obračuna i uplata poreza kako kod kreditnih institucija tako i kod Ministarstva financija odnosno poreznih uprava, mislim tu na praćenje i kontrolu naplate. U tom slučaju korisnik kredita nema nikakve koristi od uvođenja posebnog poreza jer mu kamata ostaje ista. Ukoliko međutim kreditne institucije za visinu posebnog poreza na kamate povećaju svoje kamate ili druge oblike naknade ili provizija koju zaračunavaju korisniku kredita one će trošak posebnog poreza jednostavno prebaciti na korisnika kredita. On će u tom slučaju platiti veću cijenu odnosno bit će dodatno opterećen te mislim da zakon neće moći izvršiti funkciju zbog koje se predlaže a to je smanjenje kamatnih stopa. Gledajući s poreznog aspekta uvođenje svakog dodatnog poreza u porezni sustav je u suštini dakle u biti dvostruko oporezivanje koje je suprotno temeljnim načelima oporezivanja i Općem poreznom zakonu. Istovremeno bi komplicirao porezni sustav te način obračuna i kontrole primjene a nije jasno niti čiji bi prihod taj porez bio, da li državnog proračuna ili jedinica lokalne samouprave. Ako bi se kojim slučajem ovaj prijedlog zakona i prihvatio moram reći da on svakako nije potpuno definiran jer se ostavlja u zadatku ministru financija da utvrdi opet posebnim pravilnikom metode i način obračuna posebnog poreza. To je kao kad bi napravili auto bez točkova a onda rekli naknadno kupcu da si može ugraditi i kotače. Na kraju niti iz prijedloga zakona niti iz obrazloženja i rasprave ne vidim opravdanost odnosno ekonomsku utemeljenost navedenih parametara bitnih za predloženo oporezivanje osim naravno dodatnih troškova u primjeni te predlažem da se zakon ne prihvati. Dino (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Evo ga još jedan od niza prijedloga koje dajemo očekivano, mada nije dobro, reakcije gotovo na isti način. Ušli smo u jedno polje za koje smo se svi složili, koje vuče korijene od nesretne privatizacije u okviru toga sanacije i privatizacije bankarskog sustava. Znamo da ga je država, odnosno da su poreski obveznici i građani sanirali banke, ozdravili banke i onda smo ih lijepo benevolentno prodali strancima tako da su danas gotovo sve, odnosno gotovo sve banke u vlasništvu stranaca, stranih vlasnika. I te banke kao jedan od bitnih mehanizama u ekonomiji, nema još boljega nema još boljega u sustavu da kažem ne upravljanja novcima, pak možemo reći upravljaju novcima, banke se ponašaju danas kako se ponašaju. Ponašaju se na način na koji smo i večeras ovdje čuli kako gotovo možda u nekim državama koje su već doživjele bankrot, gdje je ekonomija propala, ali gotovo u nama u okruženju se te iste banke čiji su vlasnici u tim istim državama zapadnoeuropske demokracije kojoj težimo, u koju idemo, ne ponašaju ni približno tako. Ali se u ovoj zemlji u ovakvom sustavu ekonomskom, političkom sustavu, društvenom sustavu mogu ponašati, za to imaju plodno tlo i zato se tako ponašaju. Sa njihove logike razmišljanja, profita, ostvarivanja zarade, sasvim razumljivo da se tako ponašaju, međutim to nama i ekonomiji, našim građanima itekako, ne bih rekao čak kreira nego izaziva egzistencijalne probleme kako u gospodarstvu tako i građanima. Samo kod nas se dešava da je kriza ekonomije, recesija, svuda u svijetu su kamate značajno padale, banke su se prilagođavale, ne samo zato što ih je ekonomska logika tjerala na to. Ne, ekonomska logika je htjela na profit i zaradu i upravo ono što rade kod nas, ali su se u drugim državama susrele sa državnim mehanizmima sa državnom regulativom i sa voljom političkom da se u u ekonomiju u zaštiti građana, gospodarstva i omogućavanju uvjeta poslovanja, ali nadasve omogućavanju građanima, ja bih rekao čak i jednu riječ koja možda nije uputna, prežive ovu situaciju jer će biti još i gora, a oko toga se svi slažemo bez obzira što su se pojedine mjere počele sa godinu i pol dana činiti odnosno donositi sa debelim zakašnjenjem, ali što bi rekli nikad kasno. Te mjere koje su nedostatne po ocjeni ekonomista pozdravljamo, međutim uvjereni smo svi zajedno ja mislim u ovom Parlamentu iz kojega bi trebale proizlazit inicijative i koji bi morao u ovoj kriznoj situaciji itekako imati svoju riječ i reći i poslušati se. Svi se slažemo da će trebati puno toga napraviti. Ovaj zakon je na tragu toga, kao i cijeli ovaj splet zakona koje smo predlagali upravo u tom dijelu. Slažem se da je jedna mjera koja je nepopularna u svakom slučaju, ali je mjera koju država je pozvala, znači država, vlast je pozvana donesti regulativu pa ako hoćemo intervenirati jer je to i Amerika napravila jer je liberalni kapitalizam, u konačnici to još nitko ne želi govoriti preglasno, doživio znači to da više ne može se radit što se hoće, da tržište ne možemo biti liberalno, onako kako mi još uvijek govorimo da mora biti, da će tržište sve regulirati, neće. Amerika je pokazala svaki dolar koju je uložila nacionalizirala je banke. Ovo je jedan pokušaj da se ta ekstra zarada, ekstra profit, dobit koja raste, pazite svi parametri idu prema dole u ekonomiji i u prošloj i u ovoj godini, barem oni osnovni parametri idu prema dole, građani žive sve lošije, a banke debljaju se, raste profit, raste dobit, dobit pomoću koje onda završava gdje završava. Bili bi presretni da se reinvestira ta dobit, ali sa takvim kamatama i kamatnim stopama itekako se ne možemo reinvestirati, prva stvar. Druga stvar, ovo što se plasira novaca s takvim kamatnim stopama itekako izaziva izaziva nemogućnost preživljavanja gospodarstva koje ne može više ispunjavati svoje obveze, ne može više plaćati ni kamatu, ne može plaćati glavnicu. Građani svaki dan su suočeni, ja mislim da se ljudi boje ujutro da se probude svi koji imaju kredit, a ogromna većina građana Hrvatske danas živi na kredit, živi od plaće do plaće. Prije smo govorili o plaćama i isto tako vidjeli smo da nemamo baš volje odmah intervenirati i sada da omogućimo ljudima da dobiju svoju plaću, bez obzira što zakoni su doneseni, sve je lege artis, čovjek ima pravo na plaću. Plaća nije osporena, ali papira nema, papir, taj šuštavi papir koji se zove novac, bez kojega se ne može preživjeti. Prema tome, omogućiti gospodarstvu i slažem se da oporezivanje kamata neće spustit kamate, ali će omogućiti i da ne rastu enormno, ja bih rekao bezobrazno u ovoj situaciji rastu kamate. Bankama nitko Bankama nitko ništa ne može. Evo i mi večeras kažemo da to ne možemo donijet, tko je sretniji od bankara koji će i dalje ostvarivati profit. Građani predstoji da ujutro kad se probude pogledaju što se desilo, jer samo kod nas se mijenjaju uvjeti u odnosu na okruženju i to ne samo kamatne stope nego se mijenjaju i uvjeti. Kao što smo čuli prije, i revolving krediti koje imaju ljudi isto tako suočeni su sa izmjenama i promjenama. Prema tome, to em izaziva nesigurnost kod ljudi, ne znaju što će biti sutra, na koji način će ispuniti svoje obaveze. Ponavljam, živi se od duga, znači na kredit se živi od mjeseca do mjesec. Jedna plaća kad ljudima ne dođe znamo što se dešava. Prema tome, jedan pokušaj i to da se ne shvati kao atak ponavljam na banke koje su jedan od bitnih, neću reći najbitnijih mehanizama ekonomije, nikakav atak nije na banke, ali valjda se svi slažemo da treba ograničiti ovu situaciju kada se u nevolji društva, zajednice, građana ostvaruje profit i bogati. I neću dalje dužiti, ja se nadam da ćemo podržati taj naš prijedlog zakona. Ako ga nećemo sada podržati ja sam uvjeren da ćemo vrlo brzo doći pred ovaj Sabor sa tim prijedlogom zakona jer smo vidjeli da politika molbe, apela, što bi rekli uvjeravanja prijateljskog, kolegijalnog, pa nemojte, pa budite kolegijalni, pa nemojte bar mjesec dana, dva mjeseca, neoliberalni, neoliberalno stvaranje profita i trka i jagma za profitom koja je legitimna, ne poznaje ništa drugo nego regulativu. I zato je država pozvana u ovoj kriznoj situaciji i to od nas građani očekuju da donesemo regulativu koja će omogućiti da se ih i na taj način svaki dan sve više osiromašuje a da ne kažem čemu su sve izloženi, koliko kuća odlazi na bubanj, koliko nekretnina trenutno odlazi na bubanj, automobila itd. gdje ljudi jednostavno ne mogu više otplaćivati svoje obveze, a dobit zarada bankama u ovoj situaciji raste. I tu je netko prije rekao da li kolega Marić ili netko je spominjao da se perušat mrtvaca više ne može. Onda se ja sjetim one naše dobre uzrečice kada su tovara taman naučili da više ne mora jesti, da može živit bez hrane krepao je, reko' evo ga. Prema tome, s ovime bih završio sa pozivom da podržimo taj prijedlog za dobrobit građana Republike Hrvatske.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 možda da pokušam reći što bi učinili u drugom čitanju ako bi u prvom čitanju dali privolu na ovaj prijedlog zakona. Kako za klub HDZ-a najveću prepreku u biti predstavlja strah od toga da će povećanje poreza ili uvođenje poreza na kamatu značiti da će banke to prevaliti na veću stopu rješenja su vrlo jednostavna kroz dopunu ovog prijedloga. Biste vidjeli da mi ne govorimo samo o kamati. Mi govorimo o svim troškovima obrade kredita i kamati. Prema tome, nemoguće je s kamate priječi na neki drugi vid naknade. To smo već sada obuhvatili. Bili smo oprezni pa smo predlagali najprije ono od 9 do 11 dvadeset posto, pa 40%, pa 80%. S obzirom na vaše sugestije mi smatramo da tu progresivu možemo drukčije napisati. Pa s obzirom da je već i godinu dana prošlo mi bi već od 7% uveli 20%, od 9 do 11 četrdeset, od 11 sto posto, a iznad 13 sto tome, tko ima više od 13% na razliku će plaćati sto pedeset. Znači, 50% više nego što bi ubrali. Prema tome, progresivna stopa uvijek onemogućava manipulacije i zloupotrebe. I dapače, prijedlog gospodina Marića nam je bio dobar koji govori da bi morali u Narodnoj banci nešto poduzeti vezano za vrste kredita, pa da bi oslobođenje depozita trebalo biti različito o vrstama kredita. Evo u ime kluba SDP-a u naše stope poreza ugradit ćemo vrste kredita, pa ćemo manje oporezivati kredite na potrošnju, a daleko više kredite na stambenu izgradnju i kredite na likvidnost likvidnost ili ja bih rekao investicijske zahvate od interesa za Republiku Hrvatsku. Znači, sve je moguće kad imate različite stope poreza, jer jednostavno vi prilagođavate svoju politiku interesima kako bankarski sustav disciplinirati u dijelu odgovornosti prema hrvatskom gospodarstvu. I zato smatram da se ne moramo opterećivati. Kroz drugo čitanje ugradit ćemo ove vaše sugestije i prijedloge i vjerujem da tada taj strah sa ovakvim rigoroznim poreznim stopama je izbjegnut i nema dvojbe da tog straha tada ne mora biti. Valjda je svima nama postalo jasno da više obrazloženja Vlada koja su išla na to da ne može dvostruko oporezivanje nakon iskustva sa ja ja bih rekao kriznim porezom je neupitno i da tu Vlada nije bila u pravu, a da je to trošak povećanja bankarskog sustava. Je zašto? Jer kroz povećanu kamatu su i ostvarili povećanu zaradu, a s druge strane to je i naša borba da banka snizi pasivnu kamatu i da ponovo krenemo ka investiranju i da opet nešto više novaca ide u financijsko tržište, a ne u štednju jer u ovom trenutku nam je to i potrebno. moguće je te strahove anulirati kroz drugo čitanje i to će klub SDP itekako sa zadovoljstvom učiniti, a sve u cilju da pokažemo da je potrebna i odgovornost fiskalne vlasti. Malo je interesantna rasprava bila i gospodina Hrelje koji je rekao ali Vlada se zadužuje kod bankarskog sustava, ima nešto povoljnije kamate od privrede, pa je teško Vladi to predložiti. U redu, ali fiskalna vlast nije samo Vlada. Fiskalna vlast je i Sabor. Prema tome, ako već Vlada ima nekakve ja bih rekao drukčije poglede na odnose sa bankarskim sustavom zbog sve većeg zaduživanja u tom bankarskom sustavu preuzmimo mi odgovornost te fiskalne politike i definirajmo u Saboru ovaj dio odnosa sa bankarskim sustavom. Ja bih rekao uspostavimo kontrolu nad kamatom da bi uvjeti poslovanja gospodarstva bili u 2010. kvalitetnije. I ono što je važno također je moguće da i građani napokon osjete da fiskalna politika nešto može učiniti za njih. Ili ako je sve to neprihvatljivo kroz posebne zaključke ako ih vaši klubovi predlože mi možemo ići na vrlo jednostavno oporezivanje banke zbog ogromnih zarada u prošloj godini, sad ću se iskazati račune, pa koristimo model austrijske Vlade koja je vrlo jasno poručila bankarskom sustavu da mi smo ti koji ćemo vam uzeti dio poreza i dio doprinosa. Zašto? Pa ovdje u raspravi smo rekli ovaj Sabor je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske povećao i ja bih rekao garantiranu štednju. Znači, išli smo u korist banaka, pa prema tome rizika smo ih u tom dijelu djelomično riješili. Vlada Republike Hrvatske je sada išla sa prvim mjerama u kojima preuzima dio rizika iz kredita u likvidnosti, a onda im porezom uzeti i dio poreza. Prema tome, ako ocjenjujete da ne idemo sa porezom zbog visine kamata možemo ići i sa porezom koji će biti kao doprinos s obzirom na prošlogodišnje rezultate ali opet vezane za visinu kamate i vrstu depozita. Hvala. Hvala.